Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, позволете да Ви представя Проекта за програма за работата на Народното събрание за периода 25 – 27 октомври 2017 г. включително, разгледана днес на Председателския съвет: 1. Първо съвет: 1. Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Вносители: Министерският съвет на 6 октомври 2017 г. на единия Законопроект, и на втория – народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г. 2. Доклад на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите и проект за решение по доклада. Вносител на доклада е Временната комисия на 29 септември 2017 г., а на Проекта за решение – народните представители Георги Колев, Йордан Апостолов, Манол Генов, Полина Цанкова, Андон Дончев и Георги Станков на 4

за посевния и посадъчния материал. Вносител: Министерският съвет на 29 септември 2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител: Министерският съвет на 29 септември 2017 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител: Министерският съвет на 3 октомври 2017 г. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението пътищата. Вносители: народният представител Станислав Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за пътищата. Вносители: народният представител Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г. 10. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители: народният представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. на единия Законопроект, а на втория – народният представител Искрен Веселинов и група народни представители на 26 26 юли 2017 г. 11. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител: Министерският съвет на 10 октомври 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа за четвъртък, 26 октомври 2017 г. 12. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители: народните представители Хамид Хамид, Данаил Кирилов, Симеон Найденов, Емил Димитров, Христиан Митев, Димитър Лазаров и Анна Александрова, внесен на 5 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване

имаме постъпило такова от народните представители Анелия Клисарова и Георги Йорданов: „На основание чл. 53, ал. 3 предлагам от името на парламентарната група „БСП за България“, като точка в Програмата на Народното събрание за периода 25 – 27 октомври 2017 г. да да бъде включен за първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, от 1 септември 2017 г., внесен от народния представител Анелия Клисарова и група народни представители.“ Заповядайте, господин Йорданов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, първо, искам да направя едно предложение: устройството, което е за картата, да се сложи малко по-удобно, защото има хора със силна лява ръка. Колеги, Колеги, предлаганият от нас Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения касае едно допълнение на разпоредбата по чл. 106а, 106а, която реже субсидирането на лечебните заведения от Министерството на здравеопазването за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено да се финансират от Държавния бюджет.

са лишени от право да получават субсидия за извършвани от тях важни дейности. Преди всичко се касае за интервенционалното лечение на мозъчни аневризми и артеровенозни малформации по клинична пътека № 206, краниотомии, индицирани от травма чрез съвременни технологии, в резултат на което пациентите, които минават по тези пътеки, плащат между 24 и 30 хил. лв. Предлагаме това да бъде променено,

Единственото съображение да не е в предложението за програма, е, че Законопроектът не е разгледан от Комисията по бюджет и финанси, което не е задължително, разбира се. Моля, гласувайте предложението, направено от народните представители Анелия Клисарова и Георги Йорданов, за включване на точка в дневния ред. Гласували

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! в доказателство на това, че сме конструктивни и приемаме добрите предложения на опозицията искам да предложа Законопроектът да бъде точка трета от нашия дневен ред, защото това категорично е в интерес на българските пациенти и на техния достъп до всички лечебни заведения, които оказват висококвалифицирана медицинска помощ. Призоваваме опозицията наистина да включва в дневния ред такива законопроекти, защото винаги ще срещнат разбиране от управляващите. Благодаря Ви, уважаема д-р Дариткова. Винаги е добре, когато управляващите са конструктивни.

Процедура? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Вчера станахме свидетели на безпрецедентен протест на военнослужещи в България. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Военните пилоти не издържаха на условията, при които са принудени да изпълняват своя дълг, а именно Моля Ви за ред в залата!

бихме искали включване на точка: Изслушване на заместник-министър председателя по обществен ред и сигурност и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов. Благодаря Ви. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.

да уведомите господин Каракачанов за направеното наше предложение да се яви в Народното събрание да дебатираме и да отговаря на поставените от народните представители въпроси. Нека да не се крие зад гласуването, което току-що се направи.

Вие поискахте това гласуване. Уведомен е – поех ангажимент на Председателския съвет. Уведомен е заместник министър-председателят и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Сега гласуваме друго – което поиска господин Цонков. Гласували

Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 октомври 2017 г. до 24 октомври 2017 г.: На 19 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и

е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вносител: Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографката политика. На 20 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. е и на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика. На 20 октомври 2017 г. е постъпил Проект за решение за попълване състава на Комисията по политиките на българите в чужбина. Вносител:

Красимир Велчев; Проект за решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите, вносител: народният представител Красимир Велчев; Проект за решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, вносител: народният представител Красимир Велчев. На 20 октомври 2017 г. Проект за решение за попълване състава на Комисията по отбрана. Вносител: народният представител Красимир Велчев. На 23 октомври 2017 г.

за измерванията. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. На 24 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за пазарите на финансови инструменти. Вносител: Министерският съвет. Предстои разпределение на комисии.

в изпълнение на чл. 65. ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили със свои заповеди е разрешил в периода от 24 октомври до 2 ноември 2017 г.

за оказване на техническа помощ и отстраняване на откази на въздухоплавателни средства на българските Военновъздушни сили на територията на Република Гърция за участие в съвместното българо-гръцко учение. Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на сили и средства от Военновъздушните сили на Република Гърция за участие в същото учение. Учението не е свързано с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Второ, в изпълнение на чл. 17 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Бургас на кораби от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Турция, Италианската република и Румъния от състава на втората постоянна морска противоминна група на НАТО в периода от 27 октомври 2017 г до 30 октомври 2017 г. включително. Посещението на корабите в град Бургас е във връзка с изпълнението на утвърдения график на групата. Постъпилите в Народното събрание уведомления за посочените учения и посещения на чужди кораби са предоставени на Комисията по отбрана. От Сметната палата в Народното събрание са постъпили: Актуализирана годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2017 г. Програмата е внесена на 24 октомври 2017 г. с писмо, вх. № 724-00-15, от председателя на Сметната палата;

Докладът е внесен на 24 октомври 2017 г. с писмо, вх. № 724-00-16, от председателя на Сметната палата, съдържащо молба за анализ и преценка на необходимостта от изменение и/или допълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с констатации, направени при извършване на одит. С писма на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по правни въпроси и са на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Председателския съвет: 1. Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.

Благодаря Подлагам на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет.

гласуване направеното предложение.

На свое заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г. и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – госпожа Цецка Цачева – министър, госпожа Десислава Ахладова и господин Евгени Стоянов – заместник-министри; от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – господин Пламен Георгиев – председател, господин Иво Иванов – заместник-председател и госпожа Антоанета Цонкова – член; от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – господин Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател, госпожа Катя Станева и господин Паскал Бояджийски – членове. Законопроектът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, беше представен от госпожа Цачева, която посочи, че с него се отговаря на необходимостта от създаване на ефективен орган за противодействие на организираната престъпност, като се определят механизмите за борба с корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Предвижда се единен независим антикорупционен орган Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана Комисията, да се създаде на основата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като се предлага в нея да се влеят Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност” за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

По отношение на магистратите се запазва редът за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като при установено несъответствие между декларирани и установени факти в размер на не по-малко от 20 000 лв. е предвидено Инспекторатът да уведомява Комисията, която извършва цялостна проверка на имущественото състояние. Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, както и кръгът на декларираните обстоятелства. Предвижда се подаване на една декларация за имущество и интереси на мястото на подаваните досега две отделни декларации, като производството за отнемане на незаконно придобито имущество се образува, когато проверката приключи с доклад за несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетния доход на проверявания. Създава се възможност при сигнали за корупция и конфликт на интереси, Комисията да може да извършва проверки по сигнал на граждани и да се самосезира по публикация в медиите, когато те са достатъчно конкретни и при изключване на анонимността на подателя. Предвижда се Комисията да се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима членове с мандат 6 г., без право на повторно избиране. Въвежда се възможност председателят да се избира от Народното събрание с обикновено мнозинство по предложение на народните представители, а заместник-председателят и другите членове на Комисията да се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Предвидено е широко обществено участие в избора на членове на Комисията при спазване принципите на прозрачност, публичност и състезателност. Предлага се в производствата по отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията да може да иска от съда разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна. Законопроектът за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, беше представен от господин Крум Зарков, който посочи, че основната цел на Законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията съгласно препоръката на Европейската комисия. Със Законопроекта се създава Национална служба „Антикорупция“, която да осъществява дейност в две основни направления: събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларации на лица, заемащи висши публични длъжности, и разследване на корупционни престъпления, като длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, подкуп, търговия с влияние и други. Предлага се цялостното ръководство на Службата да се осъществява от директор, назначен с указ на президента за срок от пет години, който да бъде подпомаган от трима заместник директори, избрани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство. Предвижда се и контрол върху дейността на Национална служба „Антикорупция“, който да бъде осъществяван от постоянна комисия в Народното събрание. Законопроектът предвижда оперативно-издирвателната дейност да се осъществява от „разследващи агенти“ чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на службата. дискусията взеха участие народните представители: Димитър Лазаров, Крум Зарков, Пенчо Милков, Явор Божанков, Филип Попов, Христиан Митев, Хамид Хамид, Десислава Атанасова, Данаил Кирилов и Йордан Цонев. В хода на дискусията народният представител Христиан Митев посочи, че ще подкрепи внесения от Министерския съвет Законопроект, като отбеляза, че е необходимо да се увеличи числения състав на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Господин Попов заяви, че предложението на Министерския съвет за обединяване на няколко структури в свръх орган не би довело до добри резултати. Господин Хамид подчерта, че ще подкрепи внесения от Министерския съвет Законопроект, като изрази резерви по отношение на определени разпоредби и заяви, че ще направи предложение за прецизиране между първо и второ четене. Господин Божанков и господин Зарков изразиха опасение, че предложените от Министерския съвет промени биха довели до злоупотреба с власт. Кирилов отбеляза, че не споделя разбирането за фрагментираност и за твърдян механичен сбор на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като посочи, че в обединяването им има функционален смисъл и кодификационен елемент. Господин Лазаров отбеляза, че Законопроектът, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители, не отговаря на изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, тъй като не съдържа финансова обосновка относно създаването на нова служба с разследващи функции. Господин Митев посочи, че със Законопроекта се създават органи с разследващи функции, извън посочените в Конституцията на Република България и в Наказателно-процесуалния кодекс, както и че е по-целесъобразно този орган да се избира от Народното събрание, а не да се назначава от президента. Господин Хамид отбеляза, че не одобрява предложения начин за избиране на органа, поради което няма да подкрепи Законопроекта, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Господин Кирилов заяви, че няма да подкрепи така предложения от „БСП за България“ Законопроект, тъй като същият създава възможност за злоупотреби и репресии срещу определени лица. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 7 гласа „против“ и без „въздържали предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.; и със 7 гласа „за”, без „против“ и 14 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754 01-71, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Следва Доклад на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Господин Ячев, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Ще прочета два доклада, които са поотделно за всеки от внесените законопроекти. „ДОКЛАД „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г. разгледа и обсъди на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,

от Комисия за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси господин Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател, и госпожа Катя Станева – член; от Комисията за от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество: господин Пламен Георгиев – председател, госпожа Антоанета Цонкова и господин Иво Иванов – членове. Мотивите на Законопроекта бяха представени от господин Евгени Стоянов. Той посочи, че направените предложения следва да съдействат за преодоляване на проблемите, произтичащи от действието на сегашната фрагментирана нормативна уредба и са в отговор на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм в сферата на противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Беше изтъкнато, че Законопроектът има за цел защита интересите на обществото в две насоки: чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната, и чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него. Вносителите посочиха, че в настоящото законодателство, което се съдържа в редица нормативни и поднормативни актове, основен проблем е липсата на единен антикорупционен орган. В тази връзка се пораждат проблеми, свързани с изработването на единна стратегия в сектора, липса на общ подход, ясни процедури, координация и ефективно междуинституционално взаимодействие. Настоящият Законопроект на закона цели постигане на сериозни резултати в преодоляването на посочените слабости. Най-важните положения на Законопроекта включват: разширяване на кръга на лицата, задължени да подават декларации, с добавяне на изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства; създаване на нов, постоянно действащ, колективен и независим антикорупционен орган, със стриктно разписани: структура, правила по избора, функции и правомощия, в който да се влеят част от действащите държавни органи и структурни звена, функциониращи в сферата на борбата с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Предвидена е възможността всеки, който разполага с данни за корупция и за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, да може да подаде сигнал до антикорупционния орган, защита за подаващите данни за извършени закононарушения, като и императивна разпоредба за не разглеждането на подадени анонимни сигнали. За засилване на ефективността на антикорупционния орган се въвежда правомощие за извършване на проверки, с прецизиране на основанията за започването им, сроковете и резултатите от тях. Посочено бе, че се цели усъвършенстване и по отношение на уредбата в частта за конфликта на интереси, чрез по-ефективно разкриване на корупционни прояви, както и прецизиране на разпоредбите, свързани с отговорността по закона, включително: съставите на административните нарушения и предвидените наказания. Отношение по Законопроекта взеха следните народни представители: Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова. След проведената дискусия, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“; без „въздържали се“ и 2 гласа „против“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, №702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г.“ „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесе от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври На свое заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа и обсъди за първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври

от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество: господин Пламен Георгиев – председател, господин Иво Иванов и госпожа Антоанета Цонкова – членове. Мотивите на Законопроекта бяха представени от народния представител Крум Зарков. Той акцентира върху основните насоки на направените предложения в него. Създаването на нов „ефективен орган за борба с корупцията“ е основна цел на законодателната инициатива. Предлага се запазване действието на двете функциониращи в момента държавни за отнемане на незаконно придобито имущество и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и, независимо от тях, създаване на Национална служба „Антикорупция“, в която да се влеят всички останали звена, работещи в сферата на борбата с корупцията и конфликта на интереси. Посочено бе, че новият орган ще се ръководи от директор, който следва да се назначава с указ на президента за срок от пет години. Основните направления на новата структура ще са да събира, оповестява и проверява имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и да разследва престъпления по определени членове от Наказателния кодекс. Разследванията ще се извършват от специализирани служители, назначени от директора на длъжност „разследващи агенти“. Не се предвижда разглеждане на анонимни сигнали. последвалата дискусия взеха участие народните представители Борис Ячев, Спас Гърневски, Милко Недялков, Кристина Сидорова, Симеон Найденов и Ихсан Хаккъ. Поставени бяха въпроси относно осъществяването на институционален контрол върху новосформирания орган и предложената процедура за избор на ръководство. След проведената дискусия Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 6 гласа „за“, 1 „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, съвет на 6 октомври 2017 г. На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет на 6 октомври 2017 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието. Основната цел на Законопроекта е да създаде механизми за противодействие на корупционно поведение, да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват задълженията си честно и почтено, и да защити интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Законопроектът се основава на три действащи закона – Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията. Предвидено е създаването на единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Законопроектът урежда принципите и механизмите за противодействие на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; условията и реда за деклариране, проверка и анализ на имущественото състояние и правните основания за отнемане на незаконно придобито имущество; условията и реда за установяване на конфликт на интереси; както и статута и функционирането на Комисията за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, като към тези, включени в приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират. Променени са и правилата за деклариране. Подробно са уредени и въпросите относно производството за проверка на имущественото състояние на лицата, попадащи в обхвата на Закона, както и хипотезите, при които то може да бъде образувано. Предвидени са и специални правила за проверка на магистратите. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 702-01-26, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ И: „ДОКЛАД относно Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 754-01-71, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 6 октомври 2017 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Дора Янкова. Основната цел на Законопроекта е създаването на ефективен орган за борба с корупцията. Предвидено е създаването на Национална служба „Антикорупция“ чрез обединяване на функциите на съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и специализираната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Законопроектът предвижда две основни направления в дейността на новия антикорупционен орган – събиране, оповестяване и проверка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и разследване на определени престъпления по Наказателния кодекс. За изпълнение на дейностите е предвидено органите на националната служба да разполагат със съответните оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Предлага се директорът на службата да се назначава с указ на президента на Републиката и да се подпомага от трима заместник-директори, които да се избират с квалифицирано мнозинство от две трети от Народното събрание. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 6 гласа „за”,

В изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. и и съгласно задължението в сектор „Правосъдие“ да бъде изработен и предложен на народните представители нов Антикорупционен закон в Министерството на правосъдието в широк състав на работна група бе изготвен Законопроектът, който обсъждаме в момента, приет от правителството и внесен в Народното събрание за дебати и гласуване. При изготвяне на Законопроекта сме се съобразили с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015 – 2020 г., с Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както и с препоръките в Доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка за 2017 г., където се сочи, цитирам, че „Цялостната институционална структура за борба срещу корупцията в България продължава да е разпокъсана и поради тази причина до голяма степен – неефективна“. Като препоръка е заложено приемането на нова нормативна уредба, с която да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. При изготвянето на Законопроекта сме държали сметка и за вече натрупания опит в предходното Народно събрание по дебатите от внесените в мандата на Четиридесет и третото народно събрание

да се защитят интересите на обществото, на първо място, чрез ефективно противодействие на корупцията; на второ място, чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено, при спазване на Конституцията и законите на страната; и на трето място, предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Целите на Закона се осъществяват чрез принципите, които въведени в него – принципите на законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност, които се изразяват в повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности, публичност на имуществото на тези лица, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите, пропорционалност на намесата в личния и семеен живот, защита на информацията и източниците за придобиването, и защита на лицата, подали сигнал за нарушение, координация и взаимодействие между държавните органи. В Законопроекта подробно е посочен кръгът на лицата, които заемат висши публични длъжности. Предлага се създаването на нов единен, независим антикорупционен орган, който в Законопроекта се нарича „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество“ – по-нататък в изложението за краткост ще наричам този орган само „Комисията“. В Комисията за противодействие на корупцията се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и съответната специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“ за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности. Отчетена е водещата роля на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. По този начин се цели да се създаде необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, като дейностите за противодействие на корупцията се засилват чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. Комисията е колективен орган, състои се от петима членове. Председателят се избира от Народното събрание, по негово предложение се избира заместник-председателят и останалите трима членове. Независимостта на Комисията е осигурена чрез предложените принципи и процедури за нейното структуриране, като в същото време са налице гаранции за прозрачност, отчетност, публичност на нейната дейност. Считаме, че така предвидената процедура гарантира максимална прозрачност на избора, информираност и участие на гражданското общество при решаване на въпроси от значителен обществен интерес, каквито безспорно са формирането и съставът на единния антикорупционен орган. Народното събрание ще осъществява контрол върху дейността на Комисията, като членовете й ще бъдат длъжни при покана да се явят в Народното събрание и да предоставят исканата информация. Комисията ще представя ежегодно в парламента доклад за дейността си. По този начин се гарантира и публичният контрол върху дейността на Комисията. В Законопроекта подробно са разписани функциите на Комисията, нейните органи и упражняването на правомощията Функциите се свеждат до оперативни такива – приемане и проверка на декларации, проверка по постъпили сигнали от граждани чрез медии, осъществяване на проверки за имуществено състояние, производство по отнемане на незаконно придобито имущество. Комисията ще разполага и с аналитични функции – изготвяне на анализи и методологии, разработване на антикорупционни мерки, които се предоставят на компетентни органи за задължително произнасяне по тях и за информиране на Комисията за предприетите мерки след това. Функциите на проверка на имуществените декларации по отнемане на незаконно придобито имущество също ще бъдат и са разписани в съответните текстове на Законопроекта. Органите на Комисията биха могли най-общо да се разделят на две групи. Първата – това са директорите на териториалните дирекции и инспекторатите в тях, или това са органите по чл. 16, ал. 1. Органите по чл. 16, ал. 2 – това са директорът на дирекцията и инспекторите в нея, която извършва дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверка на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. В тези органи ще бъде включена специализираната дирекция на ДАНС, която се предлага да премине функционално към новия орган, заедно с лицата, които работят в нея. В нашия Законопроект те се наричат „инспектори“, като подробно са уредени статутът и правомощията на органите по чл. 16, ал. 2. Със Закона се разширява кръгът на декларираните обстоятелства; променят се правилата за деклариране; въвежда се проверка на имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности; усъвършенства се уредбата в частта за конфликт на интереси; противодействието на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности се осъществява чрез различни функции и текстове, които се предвиждат в Закона. Искам специално да обърна внимание на предвиденото Комисията да извършва действия за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране, проверки на сведения при и по повод информация за проява на корупционни практики. Именно за тази цел в нейния състав се включва съответната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“. Тази дирекция притежава необходимия административен капацитет да разглежда сигнали с данни за проява на корупция и да разкрива

както и разкриване на съответни корупционни практики; изготвяне и съхраняване на веществени доказателства, средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт. По-надолу в изложението ще се спра кого предлагаме да извършва разследването по събраната и разкрита информация. Създават се условия за проверка на интегритета на всички лица, заемащи публични длъжности. В Законопроекта има обвързване на проверката на имуществените декларации в производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Прецизират се разпоредбите свързани с отговорността по Закона. Засилва се ефективността в дейността по отнемане на незаконно придобито имущество. Запазва се значително несъответствие – да бъде онзи размер на несъответствие между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 хил. лв., както е прието в Народното събрание в края на 2016 г. с измененията на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Предвижда се комисията да приеме решение за извършване на проверка за имущественото състояние на лицата тогава, когато между декларираните факти и действителното положение

В Законопроекта подробно е разписан редът, по който ще се извършва отнемане на незаконно придобитото имущество, като явно са разписани и правила, които защитават лицата, подали сигнал за нарушение. Резултатите от приемането на Закона за борба и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество виждам в три направления. На първо място, постига се интегрирано решение за противодействие на корупцията; установяване и отнемане на незаконно придобито имущество, като приоритет в усилията на държавата за гарантиране на равенството пред закона и отговорността на лицата, заемащи висши държавни длъжности. На второ място, изгражда се ефективна система за противодействие и превенция на корупцията. създават се гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, ще изпълняват правомощията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната им в интерес на българските граждани.

от независимата съдебна власт, като считаме, че по този начин най-пълно ще се гарантират правата и интересите на гражданите. Успоредно с предложения Ви и представен от мен Антикорупционен закон, в Министерството на правосъдието е изготвен и Проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който са осъвременени съставите на голяма част от корупционните престъпления, в това число е разширен кръга на лицата по чл. 93 – за длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Предвижда се не само в публичния, но и в частния сектор да се носи наказателна отговорност за извършени корупционни престъпления. За първи път се инкриминира търговията с влияние, както и се предвижда наказателна не отговорност за лица, които са били принудени да обещаят или да дадат дар, който не се следва, но тогава, когато те своевременно информират органите на разследването и на обвинението, да не носят наказателна отговорност. Готова съм в хода на дебата да отговоря на поставени от Вас въпроси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър.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

Това е общо споделена констатация на цялото ни общество, както и на международните наблюдатели. Една от главните причини за това според нас, а и според повечето наблюдатели, е неубедителните и недостатъчно на брой разследвания на това сложно престъпление, както и съществуващите, за съжаление, казвам, възможности за нерегламентирана намеса в работата на разследващите органи. През месец януари, в началото на тази година, Европейската комисия изнесе своя пореден Мониторингов доклад. Тогава всички политически сили, без изключение, се съгласиха, че трябва да бъдат изпълнени нейните препоръки. Една от тях е създаването на нов ефективен орган за борба с корупцията. За съжаление, в хода на работата по нов закон и в хода на дебата, вместо ефективен, повече започнахме да говорим за единен. Единността невинаги осигурява ефективност, както беше напомнено и разисквано и в Правната комисия. Именно, защото преценихме, че се губи фокусът на този нов законопроект, от парламентарната група на БСП решихме да изготвим друг вариант и да го представим на Вашето внимание. В нашия вариант основната цел е постигане на ефективност. Ефективността в тази материя може да се измери само по един начин – брой и резултат от наказателните преследвания. За да постигне ефективност новият Антикорупционен орган трябва да съсредоточи в себе си само и единствено онези правомощия, които пряко засягат противодействието на корупционните престъпления, а в това противодействие се съдържа и основната, в крайна сметка и най-ефективна превенция. Това означава, че в този орган трябва да се концентрира оперативен и разследващ потенциал. В момента по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, елементите са разпилени между няколко институции, които бяха споменати и в предишния доклад. Това са Сметната палата, свързана с дейността по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и специализираната дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“, която противодейства на корупционните прояви сред тези лица. С нашия Законопроект предлагаме тези отделни звена да се слеят, но по качествено нов начин и при пълна хармония като се осигури действието на нова национална служба „Антикорупция“. Тази нова национална служба ще има две основни направления на работа: ще събира, оповестява и проверява имуществените декларации на лицата и ще разследва престъпления по Наказателния кодекс. Точно определени и изчерпателно изброени престъпни състави. За изпълнение на тези си дейности органите на службата следва да разполагат както с оперативно-издирвателни, така и с разследващи правомощия. Служителите, които ще бъдат пряко натоварени с тези особени компетенции, ще бъдат обединени в специализирани дирекции, а техният статут трябва да се приравни на този на агентите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Според нас естеството на тази работа не предполага колективно взимане на решение, още по-малко конституиране на орган, на какъвто и да е квотно политически принцип. Трябва ясна отговорност, оперативна самостоятелност и строга конфиденциалност. Тази конфиденциалност гарантира както ефикасността на работата, а именно, че разследваният обект няма да бъде предупреден, така и защита от евентуални нападки срещу висши публични лица, за които репутацията е нещо много важно. Самият факт, че Комисията или Службата проверява не би трябвало да е основание за скандал. Затова тази информация не трябва да изтича. Тези органи трябва да работят спокойно, ясно и да стигат до крайните резултати, които да бъдат внесени в съда. Затова и натоварваме директора на тази служба с цялостното ръководство на службата по всичките й дейности и да я представлява в необходимите отношения с други държавни органи и институции. За да се гарантира неговата независимост и самостоятелност предлагаме той да се назначава с указ на президента на Републиката за срок от 5 години и с възможност само за едно последователно подновяване. Честа практика в България е със специални закони на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България президентът да бъде натоварен с отговорност по ключови назначения именно в Сектор „Сигурност“. Това е така, защото конституционната позиция на президента, неговата пряка демократична легитимност и обединителната му по Конституция функция извеждат назначаваните от него фигури от арената на политическите противопоставяния. Това е гаранция, че съответната институция няма да бъде подчинена на една партия или на едно мнозинство. В случая това е от особено значение. От друга страна, директорът разполага със собствен мандат, а ограниченията за неговото подновяване, както и изчерпателно изброените основания за прекратяване на неговите пълномощия са гаранция за неговата независимост, включително от органа по неговото назначение. Предлагаме директорът да бъде подпомаган от трима заместник-директори, които да поемат функциите по определените в Закона глави четвърта, пета и шеста, а именно превенция, проверка на декларациите и разследване. С оглед техните функции и за да се осигури баланс и участие на всички власти, предлагаме заместник-директорите да бъдат избирани от Народното събрание. Тук претърпяхме еволюция в хода на нашите срещи. Отначало предлагахме това да става с две трети от народните представители. Поради съображения за конституционосъобразност предлагаме това да бъде с обикновено мнозинство. Заместник-директорите ще бъдат обвързани с мандата на председателя и веднъж избрани ще работят в екип с него. Предвидихме, пак вследствие на многобройните дискусии, начин на отчетност пред Народното събрание и пред заинтересованите институции. Дейността по разследване е ключовият елемент, който различава нашия Законопроект от този, представен от правителството. Тази дейност е концентрирана върху определени престъпления, които в наказателноправната теория и практика се характеризират като корупционни. Това са: длъжностното присвояване; умишлената безстопанственост, сключване на неизгодна сделка; подкуп, включително в стопанската сфера; търговия с влияние; посредничество към подкуп; отделни престъпления по служба, както и посегателства, свързани с осуетяването на наказателното преследване. Критериите за определянето им като такива сме изписали ясно и в мотивите за Законопроекта, и са общо приети. Те са залегнали и в специална заповед на главния прокурор, с която той определя кои престъпления трябва да бъдат отчитани като корупционни. Разследваните по визираните от Законопроекта престъпления според нас трябва да се извършват от специално определени от директора на службата служители на длъжност „разследващ агент“. Разследващите агенти са задължително с висше юридическо образование и не могат да осъществяват други дейности. В хода на дебатите по Законопроекта много пъти се постави въпросът за това как ще се осъществява връзката между тях и други органи, основно тези на прокуратурата. Ясно сме записали в Законопроекта, че разследването се извършва по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и това е достатъчно, за да определи взаимодействие и начина на работа, както и мястото на българската прокуратура при методическото ръководство на разследването. Вследствие на дискусиите изписахме и ние, както и вносителите от правителството, ясна разпоредба, която забранява на службата да работи само и единствено сезирана от анонимен сигнал. Но службата има достатъчно правомощия да започне да работи по собствен почин и да се сезира, така че всяко едно корупционно съмнение да бъде поставено на обективен анализ, разследване и там, където има материал, той да бъде оформен като веществено доказателство, внесен в съда. Отново се вслушахме в експертното становище и предвидихме службата да не разполага със собствени специални разузнавателни средства, а да използва този оперативен чрез Закона за специалните разузнавателни средства, тоест, минавайки по нормалната процедура. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Предстои ни отговорен дебат или по-точно продължение на темата, която разискваме заедно и поотделно в медии и на експертни срещи вече няколко месеца. Хубаво е, че двете основни политически сили в България идентифицират проблема по висшите етажи на властта и имат воля да се справят с него. Различно е обаче разбирането ни по отношение на това какво е корупция, какъв е нейният характер и как ефективно да й се противостои. Дълбоко съм убеден и моите колеги също, че именно Законът, внесен от БСП, дава по-ясни и категорични отговори

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Корупцията е световен проблем. За това свидетелства и първата международна конференция по проблемите на борбата с корупцията, проведена през далечната 1983 г. във Вашингтон. Следващи такива конференции са проведени: в Ню Йорк – 1985 г., в Хонконг – 1987 г., в Сидни – 1989 г., в Амстердам – 1992 г. В българското законодателство няма правна, легална дефиниция на понятието „корупция“. То е по-скоро политическо, а не юридическо. Имаме цяла глава за престъплението „подкуп“ и дефиниция за него, но понятието „корупция“ е по-широко от това за подкупа. В изготвената от Съвета на Европа Гражданска конвенция за корупцията, открита за подписване през 1999 г., се дава определение на термина „корупция“: „Искането, предлагането, даването или приемането пряко или косвено на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някои задължения или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, не полагаща се облага или обещаването на такава.“ В Законопроекта на Министерския съвет е направен опит в едно изречение да се дефинира това твърде сложно и широко понятие „корупция“. Естествено, че такъв опит е обречен на провал, но то е показателно за липсата на разбиране и търсене на реална възможност за ограничаване на това явление. След като изначално, още в предмета на Закона има такава липса, последващите надолу законодателна конструкция се обезсмисля и се явява просто една бутафория. В нашия Законопроект сме избрали друг подход, като не сме дали дефиниция на корупцията, но сме описали точно и ясно кои престъпления, съгласно действащия Наказателен кодекс, ще се преследват от антикорупционния орган изчерпателно и ясно. Преди да сравним двата законопроекта, основните, принципните им разлики, първо, следва да отговорим поне на три въпроса, а именно: кои са условията за възникване на корупцията? Кой е отговорен за тези условия? Кой от тези два законопроекта би се преборил по-ефикасно с тези условия? Условия, благоприятни за корупцията: Първо, липса на прозрачност при решенията на правителството. Примери в тази насока – много. Като пример мога да дам постановленията за финансиране на определени общини по незнайно какъв критерий. Второ, големи по размер обществени средства – и тук примери много за даден проект – магистрали, НДК. Да не ги изброявам. наличие на затворени клики и мрежи от наши хора. Тук също има много примери, уважаеми народни представители, много гейтове – „Бирагейт“, „Кумгейт“. Тук гейтовете по нашенски портите са широко отворени. Четвърто, ограничена свобода на словото или свобода на печата. Тук примерите също са много – скандалите, на които бяхме свидетели в „Нова телевизия“, в СЕМ, последното Решение на Министерски съвет за защитното съоръжение, тоест, оградата по границата с Турция – да не се заснема, да не се филмира, но след като се похвалихме с показната част. Тоест, преди да се изровят тунелите под оградата, конкурентни с тези на „Витиня“ например. Световната класация на „Репортери без граници“ ни определя на 109 място по свобода на словото, като малко след нас е Джибути. Нископлатени държавни служители. Тук вече дори няма да коментирам. Това е ноторно, общоизвестно е на всички Ви. За справка – вижте протестите в МВР. Всички тези условия очевидно са налице и сега ние следва да се справим с резултатите от тези условия, тоест, с корупцията. Въпросът обаче е, кой е създал тези условия? Кой е имал възможност да ги създаде или е бездействал, докато са се създавали в една или друга сфера на обществените правоотношения? Не е ли отговорно за тези условия правителството? Къде е съсредоточена тази възможност – възможността за корупция? Дори според опита за дефиниция на Министерския съвет, тя е концентрирана във властта – в изпълнителната власт, в Министерския съвет, там, където се разпределят националните блага, там, където образно казано е и ножът, и хлябът – в правителството. Ето сега същото това правителство, което по дефиниция е отговорно за условията за възникване на корупция, където е съсредоточена най-вече възможността за корупция, ни предлага Закон, с който казва „Ние ще си изберем органа, който да ни контролира, но не и да ни преследва, а само да събира и анализира. Създадените от нас органи – агенции, комисии – са неефективни и, за да бъдат по-ефикасни ние ще ги обединим в един орган. Няма никакво значение, че тези органи са с различни функции и задачи, с различни правомощия. Важното е, че ръководството ние ще го изберем, а те заедно ще събират и ще анализират, и веднъж годишно ще се отчитат пред Народното събрание за това какво количество информация са събрали и как са я предали на прокуратурата“. Корупцията, уважаеми народни представители, подкопава ефективността на държавата, тъй като приетите процедури се заобикалят, ресурсите се разхищават, а служителите са наемани и повишавани без връзка с работата, която извършват. Корупцията идва от латинското „корумпо“ – покварявам, развращавам, развалям. В най-общия смисъл „злоупотреба с обществената служба за лично облагодетелстване“ или по-конкретно „поведение на длъжностни лица, чрез които те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената

на властимащите, на Министерския съвет, това не е така, защото те на практика предлагат мнозинството, което ги е избрало и ги поддържа, да им избере и контрольора. Резултатите от тази работа мога да обобщя с аферата „Тефтерчето Златанов“. Предвид мащабите на планувания нов орган, „тефтерчето“ ще порасне тихо и полека за няколко дена на мащабите на „Под игото“. Нещо повече – Законопроектът на Министерския съвет предлага връщане на отречени и неработещи практики по отношение на установяването на конфликт на интереси. От 2011 г. в България действа централизирана система за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, при която един орган установява административното нарушение за лицата, заемащи публична длъжност. По отношение на магистратите от 1 януари тази година, функциите бяха поети от Инспектората към Висшия съдебен съвет. По отношение на държавни служители от законодателната и изпълнителната власт, Проектът предвижда вместо един орган, функцията по установяване и санкциониране на конфликт на интереси да се възложи на няколко стотин. Това са: Централният антикорупционен орган за високите етажи на властта и съответните органи по избор и назначаване за ниските и средни етажи. Според действащата система Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси има правомощие да установи конфликт за всички изборни и назначаеми длъжности в системата на законодателната и изпълнителната власт, както и за органите на местно самоуправление. Според Проекта на управляващите за лицата, заемащи висши публични длъжности, производството за установяване и санкциониране на конфликт на интереси ще се провежда от новия антикорупционен орган, а за останалите лица, заемащи публична длъжност от ниските и средни етажи на властта – от няколко стотин органа по избор или назначаване. Така министърът ще установява и санкционира конфликт на интереси за служител в министерството, кметът на общината – за общинския служител, кметът на кметството, ако го назначава за служител в селото и така Тази прекомерна децентрализация създава поне три конкретни риска: липса или недостатъчна експертиза при по-малките администрации да провеждат законосъобразно тези производства; разнородна практика в национален мащаб по идентични казуси; и използване на правната уредба за политически цели. През изминалите шест години централизираната система се наложи и показа своите предимства в сравнение с действащата през 2009-2011 г. децентрализирана, към която сега Министерски съвет предлага да се върнем. Следва да се запази тази централизирана система, при която един орган установява конфликт на интереси за над 115 хиляди лица, заемащи публична длъжност от всички нива. Тъй като възлагането на тези функции на новия орган по отношение на лицата по § 2 от Законопроекта би довел до допълнителното му натоварване, най-добрият вариант би бил запазване на сега съществуващата институционална система. Условията на нашия Законопроект са коренно различни от тази на Министерски съвет. Търсили сме максимална отдалеченост на този орган от изпълнителната власт и същевременно, представителност, отчетност и възможност за контрол от страна на Народното събрание. В рамките на държавното устройство на България тази максимална отдалеченост от властта, от центъра на условията за корупцията, е именно президентската институция, която същевременно предвид начина на избора на президента и конституционните му правомощия, включва и широко обществена подкрепа, и представителност, но и липса на условия на корупция, съизмерими с тази в изпълнителната власт. Ние сме предложили този орган да има и разследващи функции, защото само с анализи и събиране на информация корупция не се бори. А тя следва да бъде преследвана с цялата държавна мощ от един независим орган. Същевременно, предлагаме заместник-председателите да бъдат избрани от Народното събрание и този орган да се отчита за дейността си и пред Народното събрание. В Законопроекта, предложен от нас, сме намерили баланса между ефикасност на борбата с корупцията, независимост на антикорупционния орган, отчетност и контрол от Народното събрание. Уважаеми народни представители, въпреки моето усещане, че за България преломният момент от демокрация е преминал към клептокрация, аз се надявам, че ще бъда опроверган и че може би сега е този момент, в който Народното събрание ще заяви иска ли реално да се бори с корупцията или алтернативата остава, а тя е клептокрацията. Ние от „БСП за България“ оставаме на барикадата и ще продължим борбата, независимо от днешния резултат от предстоящото гласуване. Ще завърша изказването си с една мисъл на Ницше: „Корупцията е другото име за есенното време на един народ“. Приемайки Закона на Министерски съвет, Вие ще пристъпите направо към „зимата“ за народа ни. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Хамид Хамид. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Всички знаем предисторията на Законопроекта против корупцията трети опит. Първите два се провалиха. Надяваме се днес да няма провал и за всичко това, колеги, трябва да благодарим на ГЕРБ. Уважаеми колеги от ГЕРБ, благодарим Ви. Благодарим Ви, защото, госпожо Министър, в третия опит Вие най-после се върнахте на позицията на ДПС по време на първия законопроект. Върнахте се на позицията на ДПС и затова Законопроектът ще мине. Ние ще подкрепим Законопроекта. Аз Ви благодаря и на Вас лично, защото по време на финала на общественото обсъждане на Законопроекта ние изразихме ясна позиция и по други спорни моменти и Вие ги оттеглихте, и сега ги няма в Законопроекта. Останаха сравнително малко спорни моменти, госпожо Министър. Надявам се между първо и второ четене да отстраним и тях. Не мога обаче да не кажа – за трети или за четвърти път вече имам тази възможност, че недоумявам как в този Законопроект сте допуснали в чл. 49 така наречената „криворазбрана защита на лицето, което подава сигнала“? Как така, госпожо Министър, хората във Вашето ведомство, юристите там не са видели, че този текст не просто си противоречи с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите. Член 45 от ЗЗД не е обикновен текст. Това е стълбът, това е смисълът на правосъдието. Всеки, който виновно причини другиму вреди, е длъжен да ги поправи – основен генерален принцип. На това са ни учили в университета и продължаваме да го учим тук. Как така текстът на чл. 49 в във Вашия проект ще казва, че някой ще напише сигнал – възможно е да причини другиму такива непоправими вреди, да унищожи нечии съдби и да не носи ама никаква, никаква отговорност?! Как е възможно това? Дали има юристи в или пък, госпожо Министър, умишлено е поставен този текст? По-добре би било да е от незнание и да го поправим между първо и второ четене. Обаче, ако е умишлено, почваме да си задаваме въпроса: кой се е подготвил със сигналисти, които да подават безнаказано всякакви доноси срещу всякакви лица? Има ли вече такава подготовка? Защото това е един от малкото текстове, които предполагат, че Законът може да бъде използват като „политическа бухалка“, както се изразяват колеги от други политически сили. сили. Колеги, връщайки се в позицията на ДПС, ще получите нашата подкрепа, ще получите нашите предложения между първо и второ четене и нека да направим един добър Закон. Колеги от ГЕРБ, това е добра крачка към връщане на нормалността, обаче от Вас се очаква да направите по-голямата, за да върнете България в европейския път, просто изхвърлете националистите от властта.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хамид, текстът на чл. 49, ал. 1 дословно гласи следното: „Лице, което е подало сигнал за корупция или за конфликт на интереси на лице, заемащо висша публична длъжност, не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни последици само на това основание.“ Ако обаче се окаже, че информацията, която подава това лице е невярна, че има умисъл за клевета, за обида, тогава то на общо основание може да бъде преследвано по предвидения в държавата наказателен път. Ако от от това произтекат неблагоприятни последици, налице е обедняване на онзи, срещу когото е сигналът, общите принципи и на гражданското законодателство, общият ред чл. 45 в ЗЗД, както и текстовете от Наказателния кодекс, естествено, че ще се прилагат. Изрично е записано в ал. 1, че не може да носи неблагоприятни последици само на това основание, защото ние сме длъжни да създадем възможност на хората – тези, които разполагат с факти и информация, обективно, вярно, неумишлено по начина, по който Вие споделихте. Действително има такава опасност от заливане на органите с каква ли не информация, но в същото време трябва да се намери паритета между защита на лицето, което подава информацията и затова сме предвидили само на основание на информацията, без обаче да се пренебрегва общият ред, който се преследва и по наказателен и по граждански път. Разбира се, Вие сте тези, които между първо и второ гласуване сте в правото си да подобрите, ако считате, че така предложената редакция не е достатъчно добра, така че окачваме Вашите действия, господа и дами народни представители. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В тази зала се разглеждат закони, законопроекти или законопроекти за изменение на закони. Аз и в Правна комисия казах, че предложеното от колегите е един идеен проект – от колегите от БСП, но не бих го нарекъл Законопроект, макар че има такова заглавие. Въпреки всичко, аз ще взема отношение по съдържанието на този идеен проект. Какво имам предвид? Съществено противоречие по една основна част от съдържанието на Законопроекта и мотивите в Законопроекта. мотивите, уважаеми колеги, на Законопроекта на колегите от БСП е записано, че директорът се подпомага от трима заместник-директори, които се избират с квалифицирано мнозинство от две трети от Народното събрание. Противоконституционна норма. Това и колегите, разработващи идеята на по-ранен етап, преди да я внесат в Народното събрание, заявиха, че се отказват от тази идея. Законопроекта е записано, че се избират с обикновено мнозинство. Сериозни противоречия между мотивите и съдържанието на Законопроекта. И то противоречие в мотивите, където е посочено нещо, което е противоконституционно. Всички знаем, Конституцията определя квалифицираното мнозинство на избор – определени хипотези, няма да ги изброявам. Второ, Законът за нормативните актове в чл. 28

за въздействието, съгласно Глава II, а за Проект на Закон или кодекс и справка по ал. 3, не се обсъжда от компетентния орган. Компетентният орган е Народното събрание. Какво казва ал. 2, т. 3? Какво трябва да съдържат мотивите и предварителната оценка за въздействието – финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Какво четем в мотивите и в оценката за въздействието? Да, колегите са казали казали в Анализ на разходи и ползи, че Законопроектът предвижда създаването на един нов орган и закриването на дублиращи функциите му структури.

тази идея, която колегите имат право да защитават, те я защитават, убеждават ни – да се създаде разследващ орган, става въпрос за нов разследващ орган – не за тези, които ще се закрият. Впрочем, в Законопроекта е записано „ще се влеят в“. Няма как да се влеят в един несъществуващ орган, който още не е конституиран, но това е чисто юридически термин. Какви са, уважаеми колеги, средствата, които ще бъдат необходими за този нов орган по разследването, говоря? Не говоря за там, където структурите от ДАНС, от Сметната палата ще преминат в този орган. Естествено е, че не може да бъде точно казано. Поне да бяхте записали: значителни, незначителни ще бъдат средствата за този орган,

и е категорична ал. 3, ама не се разглеждат от компетентния орган. Да продължим по съдържанието. Кои са корупционните престъпления, които колегите са предвидили да се разследват? Тук фигурира чл. 306 от Наказателния кодекс. Член 306 знаете ли какво гласи? Не се наказва онзи, който е предложил, обещал или дал подкуп, ако е бил принуден от – изброява се. Това ли ще разследва този високо специализиран орган? Предвиден е чл. 225в, че се наказва този, който предложи материална облага на лице, което изпълнява работа при едноличен търговец или юридическо лице, тоест и втората алинея обърната обратно. Това ли са високите етажи на властта? – Който предложи на едно лице, което изпълнява работа в юридическо лице или при едноличен търговец? Ама нали по високите етажи на властта всички са длъжностни лица? Да, има подкуп – чл. 301, чл. 302 и така нататък. Е, та чл. 225в ли е за високите етажи на властта, което ще разследва този орган? Но за сметка на това няма чл. документните престъпления, които са свързани с придобиване на средства чрез документна измама! За сметка на това ги няма предвидени за разследване от този Ваш орган престъпленията, свързани със злоупотреба с еврофондове! Няма ги, колеги! Ще кажете, че ще ги добавим – да, между първо и второ четене. Какво е предвидено, уважаеми колеги, в Правилника? Президентът

това означава, че може и да не издаде указ, ако прецени, че има достатъчно негативно отношение за това лице. Но по-нататък какво е предвидено? По предложение на директора на службата Народното събрание би следвало да избере трима заместник-директори – тук в текста е, с обикновено мнозинство. Да, по същия ред в сайта на Народното събрание – публикуват се мнения, становища, но няма последващо, което е практика в това Народно събрание, а го има и в Правилника, изслушване на тези кандидати. Ама никъде го няма! Ще бъдат ли изслушани в комисия, ще бъдат ли задавани въпроси в комисия, ще вземе ли тази комисия отношение, ще прецени ли, ще предложи ли на Народното събрание да бъдат или да не бъдат, кой ще прецени дали изискванията отговарят по стаж, по ценз и така нататък? Няма такова нещо! Никаква прозрачност, никаква публичност. Продължаваме нататък. Четвъртата алинея. Народното събрание разглежда кандидатурите за заместник-директори не по-рано от 14 дни след изтичане на срока по ал. 3. Но кога, уважаеми колеги?!

Погледнете Закона на Министерския съвет, Преходни и заключителни разпоредби. Директорът се избира не по-късно от един месец, заместник-директорите и членовете от Народното събрание не по-късно от два месеца, президента президента издава указ, назначава директор, но няма срок Народното събрание да избира, само ще ги разглежда. Няма срок. Не по-рано от

Органът се конституира – комисията, когато бъдат едновременно избрани всички членове на комисията – председател, заместник-председател и членове. Няма как да бъде по друг начин. Тук няма предвидено нищо такова, тоест президентът може да издаде указ, да назначи директор на службата и да приключим до тук. Законът не задължава Народното събрание в срок да произведе избора. Да не говорим, че може да бъде произведен избор за двама, за трети може да не бъде произведен. Е, ще функционира ли органът? Кой е органът по назначаването в Законопроекта от колегите? Да, така го наричам, защото в крайна сметка го разглеждаме в Народното събрание. Директорът на службата назначава директорите на специализираните дирекции. По-нататък е казано, че органи на службата са държавните служители в специализираните дирекции. Да де, но тук е предвидено и самостоятелни специализирани отдели. Е, тези служители в тези специализирани самостоятелни отдели, са ли органи? Изключая, разбира се, агенти по разследването – там е записано. В правителствения законопроект изрично е записано кой е орган по назначаването комисията. Тук няма такова нещо. За останалите служители? Административният ли секретар, директорите на дирекции или надолу? Няма нищо такова, уважаеми колеги! Но погледнете Закона за ДАНС, орган по назначаването е директорът на ДАНС. Погледнете Закона за Министерството на вътрешните работи – там е разписано, министърът на вътрешните работи за кои позиции, надолу останалите директори на дирекции за кои позиции. Тук е записано, че директорът на службата назначава само директорите на специализираните дирекции. Записано е още, че общата численост на служителите в Правилника се определя с Правилника за прилагане на Закона по предложение на службата чл. 22, ал. 2. Но никъде в този Законопроект, нито в Проекта, нито в Заключителните разпоредби не е записано, че се издава Правилник. Кой го издава този Правилник? Министерският съвет ли? Директорът ли? Няма нищо такова, уважаеми колеги, вижте „Преходните и заключителни разпоредби“ на Законопроекта на Министерския съвет – в срок от един месец от приемане на Закона се издава Правилник, в срок от два месеца се издават наредби, в срок от толкова месеци се издава еди какво си. Тук няма нищо такова, уважаеми колеги!

предоставя данните на Националната агенция по приходите и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Службата, колеги – кой? Деловодителката от втория етаж, от третия етаж, от първия етаж? Деловодителката от териториалното звено? Кой? Да не говорим как службата може да установи, че няма извършено престъпление, но това е работа на прокуратурата – има или няма извършено престъпление. Още нещо уважаеми колеги, оставям го не най-накрая. Вие не сте предвидили за разследващите агенти, така както е предвидено в другите законопроекти и Закона за МВР, че разпределението на делата става по случаен принцип. Основно задължение на разследващите органи. И в съда, и в прокуратурата. Кой ще разпределя делата? Така както горе-долу е структурирано, директорът може би, може би началниците на отдели. Това какво означава? за сътрудничеството – за механизма, изрично се настояваше да има прозрачност при разпределение на делата и да стават на случаен принцип. Е не, Вие сте предвидили друго – да няма такова разпределение на делата на разследващи агенции. Уважаеми колеги, от всички това, което казах, аз не бих гласувал за внесения идеен проект или Законопроект от колегите, защото, ще повторя: мотивите съществено противоречат на съдържанието – първо. Второ, не отговаря на съдържанието на Закона, на чл. 28, ал. 4 от Закона за нормативните актове. И в самия Законопроект да, като идея може би е много добър, има страшно много пропуски. Всеки сам по себе си, ще кажат колегите, е незначителен, но в съвкупност, в организацията, в дейността, няма и Правилник, аз го повторих. Никъде не е предвидено. Директорът си издава някакви заповеди. А Правилникът, като подзаконов акт е публичен.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, наистина не вярвах, че ще направите изказването за оценката на въздействието, надминахте ми очакванията. Моля Ви да отворите Изборния кодекс, който вкарахте. Няма да Ви отнеме много време да прочетете петте реда оценка на въздействие, трите думи за финансовата обосновка. Отворете промените в НПК. В Комисията говорихме, че няма оценка на въздействие и сега приемаме спешни промени в законодателството, за да уреждаме последиците. Отворете Ваши десет законопроекта назад. Защото, ако целта на изказването Ви беше да повишим стандартите, нивото на законодателния процес и да правим оценка на въздействието, защото е основателно и такива пропуски имаме, и аз не го отричам, но ако целта беше тази, бихте казали: колеги, имате такива пропуски. Да, имаме. И щяхте да кажете: имаме с още по-голямо основание такива пропуски при нас. Дайте занапред да го уредим това, за да повишим нивото на законодателния процес, но идеята не е такава. Защото ако направим такъв анализ и малкото достойнство и доверие, ако изобщо такова е останало в Четиридесет и четвъртия парламент, ще бъде смазано пред хората. Ако направим такъв анализ – законопроект по законопроект. Ако сте съгласни за всеки следващ може да го правим. Резултатите ще бъдат неприятни и от двете страни. Така, че колега, целта на Вашето изказване съвсем не е такава. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Лазаров, аз съм съгласен с Вашето изказване, но не съм съгласен с това, че не изяснихте защо, въпреки всички недостатъци на Законопроекта на колегите от БСП, той беше допуснат за разглеждане. Против съм тези демонстрации, но това е правителственият Законопроект, който е над 210 страници.

въпреки всичко, ние обсъдихме и Законопроекта на колегите от БСП. Благодаря Ви.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 аз Ви благодаря, че сте влезли в анализа и по същество на текстовете, и се надявам да прием Закона на първо чете, тъй като има какво да си кажем – текст по текст. А резултатът може да е ясен. Ще се опитам да взема отношение по Вашето изказване, конкретно. Критикувате нашия списък с корупционни престъпления. Аз се опитах да обясня, че той не е взет от тавана, а е взет от правната ни литература и от заповедите, които съществуват за отчетност на този вид престъпления. За сметка на това в Законопроекта на правителството – чл. 108, новият „Антикорупция“ – уж-орган, се занимава с противодействие на тероризма. Ще се занимава с убийства с користна цел; ще се занимава с отвличания; ще се занимава със сводничество ще се занимава с незаконна търговия, без лиценз, на оръжие. Тежки престъпления, но които нямат нищо общо с корупцията. Друга разлика. Нашият Законопроект е изброил един брой лица, които ще бъдат контингент, възможно разследвани от този орган толкова, колкото са в този Законопроект. Според Вашия Законопроект или този на представения от Правителството, всеки български гражданин, всеки, без никакво значение от поста, който заема, може да бъде обект на работа на тази Комисия, посредством процедурата за конфискация и отнемане на незаконното имущество. И последното – не сме разписали сроковете. В сега действащия Закон за конфликт за предотвратяване на конфликт на интереси, има ясно разписан срок. Ако някой член на органа или председателят бъде предсрочно отстранен, той трябва да бъде заместван от съответния орган в рамките на един месец. Три години и половина Комисията е без председател, след напускането на господин Златанов. От година и половина е изтекъл нейният мандат.

Благодаря Ви, господин Председател. Колега Божанков, не сте слушали внимателно. Аз казах, не беше необходимо да се запише конкретна цифра. Достатъчно беше да запишете „значителни“ или „съществени“ финансови разходи, които допълнително ще бъдат преценявани, или „незначителни“. Това го няма. Да, Да, в Изборния кодекс е записано „значителни“ и няма как да бъде сметнато. Вие създавате един нов орган по разследването, поне да бяхте записали, че ще има значителни, незначителни, някакви финансови разходи.

Разберете го! Вие създавате изцяло един нов орган, който орган, между другото, като ще говорим за качеството на Законопроекта, не исках дълго да говоря, ами Вие дори не сте предвидили какво става сега като минат тези разследвания към Вашия орган със забавените случаи? По кой ред ще се довършват? Как ще се довършат? Няма ли да се довършват? Затова казах: да, това е една идея, тя е Ваша идея. Вие трябва да я отстоявате. Отстоявате я, имате си Вашите доводи, но като Законопроект, това не е Законопроект, колеги, който утре да започне да работи. Що се касае за репликата на господин Зарков. Ама тук, в този Законопроект за създаването на новия орган, няма предвиден срок, в който да бъдат избирани. Записано е: „Народното събрание разглежда

Уважаеми господин Председател, колеги, уважаема госпожо Министър! Аз ще се опитам да върна дебата на първо четене по философията на двата законопроекта, тъй като Вие присъствахте на заседанието на Правната комисия. Споровете с господин Лазаров ние ги водихме и там. Днес обаче ние сме изправени на един кръстопът и можем да поемем по два пътя. Не си правя илюзии, че този път и двата законопроекта ще бъдат приети на първо четене, защото това беше ясно и от говоренето предните три месеца, и от резултата на Консултативния съвет за национална сигурност, и от обсъжданията в Правната комисия, които проведохме. Предлагат Ви се две различни философии на антикорупционни закони. Две различни отношения към един и същи обществен феномен, вреден за българското общество, а именно политическата корупция. Тя е един резултат от натрупването на властови ресурс в партийно-политическите елити, които използват този ресурс не съобразно целите за растеж и добро управление на обществото, а за трупане на лични изгоди, които не във всеки случай имат паричен еквивалент. Предпоставките за политическата корупция са много, но важно, е че тя в последно време започва да възпроизвежда политически елити. Започва да произвежда себе си чрез нови и нови длъжностни лица, които я провеждат във времето. И днес ние сме изправени пред важна задача – не само да приемем един добър нормативен текст и да си дадем оценките, не да дадем едно добро начало на действия на бъдещия орган, не само. Днес ние трябва да дадем един сигнал и увереност на гражданите, които, повярвайте ми, проявяват интерес към дебата за Антикорупционния закон. Увереност, че политическият елит днес действително желае да адресира към себе си един реално работещ механизъм, който да спомогне за намаляване на политическата корупция. Защото хората в България доста добре вече по една или друга причина, десет години се запознаха с механизма за оценка на Европейския съюз, и много чувствителни биха били, ако ние се отнесем формално, ако приемем по пътя на най-малкото съпротивление и с най-малко промени един механизъм, който няма да е ефективен. Според мен, разочарованието от гражданите ще е голямо и обезверяването силно. Въпросите в момента са в два законопроекта. По отношение Законопроекта на Министерския съвет, отговорът е ясен – почти нищо Няколко вече съществуващи органи се обединяват. Неслучайно в обществото съществува въпросът: какво могат да направят тези органи, което прокуратурата и разследващите органи до момента не направиха? В нашия Законопроект – говорим за философията на Законопроекта, ние се опитваме центростремително да работи новият антикорупционен орган по два критерия. Единият е по субект, точно изредени длъжностни лица. Втори – по конкретен вид престъпления. Сега няма да черпя своите доводи защо ще подкрепя нашия Законопроект от това какво ми се иска или какво ми се струва, а ще Ви цитирам три международни конвенции, които по силата на чл. 5, ал. 4 имат действие в нашата страна и ние трябва да ги съобразим. Наказателната Конвенция относно корупцията на Съвета на Европа. Там няма дефиниция, но посочва състави на престъпления. Също така се посочват различни категории лица, които Конвенцията визира за субекти на потенциалните корупционни действия. Конвенцията на ООН за транснационалната организирана престъпност. В чл. 8 се говори за криминализиране на корупцията, тоест за състави на престъпления. Говори се, че всяка държава – страна по Конвенцията, следва да предприеме мерки за гарантиране на ефективното функциониране на органите си за разкриване и наказване на корупцията. Отново се говори за наказателна принуда. Органът трябва да бъде самостоятелен. И стигаме до Конвенцията на ООН срещу корупцията, която е в сила за нашата страна от 2006 г. В този международен документ, още в чл. 3 – който иска, да го погледне, става дума за това, че корупцията е извършване на определен вид престъпления, които са хронологично посочени в документа.

престъпления. Мога да продължавам още и още. От изложеното се основава по най-добър начин философията на нашия Законопроект, а именно, че корупцията е необходимо да бъде разпозната като престъпление, като група престъпления, необходимо е да бъде разследвана. Но и не само това. Необходимо е органът, който ще извършва тази дейност, който гражданите очакват да наложи някаква промяна,

Освен всичко друго ще завърша с това, че всяка борба, която ние водим – лична или групова, винаги трябва да бъде персонализирана. Новият орган трябва да има своите водачи. Да има, които и да носят отговорността и да се увенчаят с успеха евентуално в борбата с това вредно за нас явление – политическата корупция. Благодаря Ви и Ви приканвам да подкрепите нашия Законопроект. А процедурно,

Заповядайте, господин Нотев. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Излизам пред Вас, за да изразя становището на парламентарната група на „Обединени патриоти“ по повод разглежданите два законопроекта. Безспорно е, че и двата имат за предмет важен от обществено-политическа гледна точка въпрос – отношението към корупцията като явление, което дълго и многократно осъждаме и към което като че ли не е намерен все още рационален подход, а и не е определено ясно отношението на лицата, които и в двата законопроекта се визират като рисков контингент, като фактори, които участват, пораждат или дори които упражняват по дефиниция корупционни действия. Всъщност при обсъждането на законопроектите отново влязоха в употреба познати вече постановки и клишета. Искам да подчертая, че от думите на представителите на „Обединени патриоти“ няма да чуете ругателство по отношение това, което се случва в България, както оценявам класираните класации за това, че България е една от водещите страни по показател „корупция“ в обществено-икономическия живот. Аз не намирам, че това е така и цитираните току-що международни актове говорят, че корупцията е проблем от световно значение и е от световен мащаб. Едва ли бихме се наредили на предните места по количествените измерения на това явление. Но в същото време работи и шаблонът, клишето и рефлексът, че който не подкрепи двата законопроекта или поне единия от тях, той е „за“ корупцията, той е срещу борбата с корупцията, поради което ми се струва наложително аналитичното разглеждане на тези проекти, което вероятно ще стане по-подробно, по-ясно и по-обосновано на второ четене на законопроектите и подкрепата на текстовете, които биха могли да формират орган, институция, която да даде вече реални резултати в борбата с корупцията. Съзирам и второ риск, освен от всеругателството, за което вече споменах, и което няма да чуете от оратори от „Обединени патриоти“, то е говорене, което би демотивирало служителите на органите, които досега бяха призвани и натоварени в борбата с корупцията. Аз мисля, че не дължим такова отношение, напротив трябва да се отчете достигнатото от тях към настоящия момент и да се използва опитът им, доколкото в законопроектите се съдържа предложение за тяхното обединяване в един общ орган. Същите тези хора със същия този опит ще бъдат водещи в борбата с явлението „корупция“. Но конкретно по двата законопроекта. Уважаеми колеги от БСП, във Вашия Законопроект се заявяват амбициозни задачи с формули, които смущават и които аз бих определил като формули, противоречащи на принципи, заложени в Конституцията на

цитат на чл. 48 от Вашия Законопроект, който дава конкретни права при упражняване на оперативно-издирвателна дейност на новия орган, които се свеждат до следното: извършване на справки по информационни фондове за лица, заемащи висша длъжност, вземане на образци за сравнително изследване. Забележете, т. 3 – белязане на обекти и предмети, изследване на предмети и документи, извършване на наблюдение. Идентифициране на лица и обекти. Вижте т. 7 от чл. 48 – събиране на информация от технически канали за комуникация! Оперативно внедряване, Вземане на обяснение от граждани. Като оперативно-издирвателната дейност се осъществява от специфични способи и средства чрез специални разузнавателни средства, както и посредством граждани, приели доброволното сътрудничество с органите на службата при изпълнението на функциите. Извинете, като достойнство на Вашия Законопроект съобщавате това, че сте се отказали от анонимния сигнал. Само че без анонимен сигнал, а с внедрени лица, събиране на информация по технически канали се готвите да разследвате дейност, за която има само данни и евентуално подозрение, че съществува. Изпреварвайки и погазвайки разбирането, че с разследване на престъпления в България се занимават органите на прокуратурата, че всеки български гражданин – чл. 31, ал. 1 от Конституцията, има правото да бъде изправен пред съдебната власт в предвидените за това срокове. Къде отиват сроковете? Къде отиват гаранциите? Къде отиват процесуалните гаранции за регистрация на тези процесуални действия, за които Вие говорите във Вашия Законопроект? В крайна сметка Конституцията забранява създаването на извънредни съдилища. От тук нататък това важи и за другите органи и институции, включени в системата на съдебната власт. Прокуратурата не може да бъде лишена от отговорността и задължението да разследва престъпленията. А че става дума за разследване на престъпления се става съвсем видно, когато двата законопроекта прибягват към определяне предмета на Закона за борба с корупцията чрез изброяване на състави от Наказателния кодекс. Говорим за престъпления, чиста проба престъпления! Не за друго! От тук нататък моите притеснения, разбира се, са свързани с начина на прилагане на този закон от тези специални агенти или разследващи агенти. Както и да ги наречем, това ще бъдат хора, снабдени с правомощия, които са непознати в момента на разследващите органи от съдебната система, които са с мандат да разследват престъпленията. Наред с тези бележки, имаме и бележки, отнасящи се и до двата законопроекта. Основна грижа и основен ангажимент на народните представители от парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще бъде внимателният прочит и участие при разглеждането на текстовете за второ четене. Струва ни се, че рискът от засягане на права на български граждани по неправомерен, незаконен и противоконституционен начин е налице и следва да бъде избегнат именно в процедурата между първо и второ четене, за която ще следим и ще положим своите усилия със съответните предложения за промени и изменения. Ще подкрепим Законопроекта, внесен от Министерския съвет, по силата на убеждението ни, че така или иначе моментът да се заяви воля за борба с корупцията е настъпил. Само че едното зло не може да бъде преодоляно с въвеждане на рискове за сигурността, за правата на българските граждани, което само по себе си може би дори е по-голямо зло. Всичко трябва да бъде решено между първо и второ четене и трябва, за което ще се постараем да направим своите предложения, да бъде направено така, че да създаде чувство за гаранции, чувство за сигурност, чувство за равнопоставеност на гражданите пред

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Марешки.

Елементарна причина за това е, че замесените в нея – и даващият, и взимащият, имат целия интерес на света, за да запазят това тяхно взаимоотношение тайна. Жертвата на корупцията – обществото, бизнесът, цяло, е трета страна. Тя остава невидима в един процес. Затова трябват определени способи на инфилтрацията. Това, което сме предложили тук, е това, което се използва и към момента от службите, които извършват разследващи и оперативно-издирвателни дейности. Тоест, това не е нещо ново.

Цялото разследване не извършва по сроковете, гаранциите, процедурите, методическото ръководство и определените защити на обвиняемите и разследвани лица, предвидени в нашия български Наказателно-процесуален кодекс. За разлика от другия Законопроект, който Вие заявявате, че ще подкрепите, където гаранция фактически няма, където всички процесуални кодекси се прилагат един след друг, а може и едновременно и където се скача от една процедура в друга, без Вие – обследвано лице, някога да разберете за това. Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Нотев. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Зарков, прав сте, че извършителят на корупционно престъпление ще положи усилие да остане скрит за обществото и за органите на правосъдието. Само че аз не се сещам за престъпление, при което извършителят да не се води също така от такива съображения. Това е част от играта. Не е необходимо тогава да извеждаме по вид престъпление отделни лица, които извършват съставомерно деяние и да ги подлагаме на отделна процедура и специално разследване по отношение на тяхната дейност по този признак, по който Вие се приели във Вашия Законопроект. Вижте, когато изразявам притеснение за спазване на правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, какво имам предвид и каква илюстрация виждам във Вашия Законопроект – чл. 59 казва така: „За всяко действие по този Закон органите на службата съставят протокол, освен когато извършеното действие е удостоверено с друг документ.“ Как като на юрист Ви звучи този текст? Ако са приложими правилата на Наказателно-процесуалния кодекс, то документирането на всяко едно действие и съставянето на протокол е безусловно необходимо. Какво е мястото и ролята? Как да разбирам, че в този Ваш Закон се казва, че се съставя протокол, освен когато това е удостоверено по друг ред? Очевидно вносителите, авторите на този текст нямат съзнанието, че действията ще се извършват по реда на НПК. Ако това е така, този текст се явява напълно излишен и несъстоятелен. Ето това са моите притеснения, които мисля, че ще намерят основание в практическата дейност на органите. Те също ще четат така Закона, щом самите вносители не са наясно или не са с пълното съзнание, че НПК е приложимият текст. И още нещо. Ако това е така, както Вие заявявате и това са намеренията, то нека да оставим органите на прокуратурата, които да бъдат сезирани по реда, предвиден в другия Законопроект, да свършат цялата работа по разследване. Това е тяхната функция. Това е възложената от Конституцията тяхна мисия в борбата с престъпленията.

членовете и органите на Комисията, която предлагате, защото Вие им давате и специален имунитет. Важно е да си представим в каква среда ще работят тези хора с оглед на отговорността им, защото това заплашва с непоправимо увреждане личните и имуществените интереси на много широк кръг граждани. Тъй като в Законопроекта Ви са залегнали понятия като „корупционна проява“, „основателно предположение за корупция“, „информация за корупция“, без да са им дадени ясни понятия, това изясняване ще настъпи в практиката и тълкувателният процес ще бъде за сметка на гражданите, които ще платят много висока цена за това. Това го дискутирахме още на първо четене в Комисията и до момента не е изяснено и няма отговор на този въпрос. По тази причина разбирам, че го неглижирате. Също така няма дефиниция кои средства за придобиване на имущество са законни и кои не. Тук има правен вакуум. В такава среда ще работят неотговорните служители със специалния имунитет. По чл. 108 се предвижда, че проверката започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, но няма дефиниция, няма изясняване на правното естество от този акт, от което следва, че не е ясен и редът за защита от страна на гражданите. Тоест тук се дава почти служебна победа на държавата и този орган за сметка на правата и интересите на гражданите. И в контекста на последните промени и в ЗСВ, и по отношение на специализирания съд, мисля, че гражданите ще попаднат на една бърза и доста опасна писта,

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Марешки.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Картели, корупция, контрабанда – борбата срещу тези явления, създадени през годините от всички тези, които са управлявали през прехода, беше нашата теза и нашата борба, заради която ние в момента сме представени в българския парламент. Но как си представяте борбата с корупцията, когато искаме да създадем поредния орган, в който тези, които са управлявали, докато е създавана корупцията, ще назначат поредните си братовчеди, шуралейки, стринки или всякакви други? Как ще борим контрабандата, когато за шефове на борбата с контрабандата сме назначили хора, които са уволнени за лоши резултати за борбата с контрабандата? Как ще се борим с картелите, когато

Сега остана, след като сме убедени, някой да излезе и да каже кои са тези, срещу които сега ще дадем сигналите и те са корумпираните, за да може после евентуално безплодният, яловият орган, който отново се опитваме да създадем, да не ги разкрие? Просто да ги прикрие с поредните тефтерчета, които трябва да покажат кой да бъде наказан, а кой да бъде покрит. Това, от една страна. Значи, твърдим в момента, че по най-високите етажи, а кои са най-високите етажи? Естествено министър-председателят, Министерският съвет – това не са високи етажи, те са други етажи. Значи, търсим корупцията някъде на друго място, защото в Министерския съвет корупция няма! Съответно шефът на Министерския съвет – министър-председателят, не е корумпиран. Тогава този орган за какво го създаваме? Дайте да кажем първо и да решим този проблем. Но ако все пак сме абсолютно твърди в това, че има корупция в най-високите етажи на властта, съответно и в Министерския съвет, като един от най-високите етажи на властта, тогава вече влизаме във втория проблем. Ние всички тук обявяваме, че хората, избрани пак от тези, които са управлявали докато е създавана корупцията, са създали органи и са назначили хора, които са абсолютно некадърни. В момента Вие обяснявате, че главният прокурор не си върши работата, с което аз абсолютно не мога да се съглася. Обяснявате, че всички други органи, които Вие сте създали – БОРКОР, КОНПИ-„МОМПИ“, ДАНС и така нататък, тези хора, а също и самите органи и хората не си вършат работата. За това аз също не съм съгласен и тези ръководители на тези органи, които присъстваха на Консултативния съвет по национална сигурност, те също не бяха съгласни с това и също направиха на пух и прах така наречените „два законопроекта“, като главният прокурор най-широко обясни, че разследването в България се прави от прокуратурата, а разкриването се прави от останалите правоохранителни органи. След като ние не искаме да признаем къде е корупцията – дали я има в Министерския съвет, примерно, или я няма, дали я има в парламента, дали я има в агенциите, след като явно не искаме да убедим шефа на ДАНС, главния прокурор и другите, че не са си свършили работата, не виждам защо толкова много настоявате да бъде измислен някакъв нов орган, който, виждате ли, вече ще е със същите звена, които ще вземем от същите органи, които преди това сте създавали, ще вземем кадрите от тези звена? тези звена? Защо не излезете и кажете кого предлагате за шеф на този орган, който не трябва да си върши следващата работа? Ние няма да подкрепим създаването на поредния ялов, безплоден орган без значение от кого е назначен шефът му. Ние ще подкрепим Закон за борба с корупцията, борба с контрабандата и борба с картелите, защото това са основни тези от нашата предизборна програма, която ние следваме плътно. Няма да разрешим поредните братовчеди и роднини да застанат начело на един орган, само и само да бъде смазан поредният неудобен политически противник. Тук Ви нося и аз видях, че се размахва, явно е модерно – това е Законопроектът на Министерския съвет

и двата законопроекта няма да донесат, те са едно и също, както е едно и също ГЕРБ и БСП. Един и същи е животът в България, едни и същи са пенсиите на хората, една и съща е корупцията, едни и същи са проблемите в здравеопазването, в образованието, в полицията и в армията. Нищо не се променя, независимо колко пъти още ще се извъртите като управляващи с подкрепа на едни или други политически формации. Затова ще Ви помоля да се концентрирате, ако наистина искате работа да бъде свършена, това, което мисля, че се стигна до консенсус при президента, нека да създадем правилата, да създадем този Законопроект, да създадем тези норми, които да развържат ръцете, ако някой пречи на прокуратурата, на ДАНС и на МВР и на другите органи да си вършат работата, да им дадем инструментариума, после да им търсим отговорност за резултатите, които ще свършат или не, а не да създаваме поредния безплоден, безрезултатен

Господин Марешки, много трудно може да Ви отговорят на всички тези въпроси присъстващите хора в тази зала или поне техните лидери и началници, които определят правилата, защото когато си създал една система, вярваш, че тя работи добре. Дори и да не виждаш, че не работи добре за всички останали, които те избират, тя работи добре за теб и за твоите роднини. Така че, Вие ги призовавате да дадат стимули и да направят така, че институциите в България да работят, но това ако някой въобще го искаше, можеше да се случи и преди двадесет и седем години. Господин Марешки, Вие сте първият, който заговори за корупция, картели и монополи и хората, които двадесет и седем години са ни управлявали, независимо отляво или отдясно, не са използвали тези думи преди Европа да ги накара да направят закон.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Марешки! Първо, искам да Ви поздравя с разцеплението – вижда се, че при Вас има плурализъм, има двубой на мнения. Да пристъпя към репликата. Категорично не съм съгласен, господин Марешки, с Вашата интерпретация по отношение на органите и по Вашата склонност да повторите посочването, което БСП прави. БСП ни развяваше тук как корупцията е само в Министерския съвет и Вие подхващате тази теза. Корупцията е навсякъде. Вие сам казвате – тя или я няма, или е навсякъде. Моля Ви да съобразите и следното при Вашия анализ, а то е, че ние не правим, нашият стремеж не е да кумулираме администрации, не е да правим изкуствени органи. Ние опитваме да стъпим на нещо, което съществува и което има опит, което е доказало, че работи. Затова залагаме като основа да бъде Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сигурен съм, че Вие, за разлика от колегите от БСП, разграничавате всички производства, които касаят корупционното поведение и техните последици. Моля да отчетете тези обстоятелства във Вашата позиция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли трета реплика? Няма. Заповядайте, господин Марешки, за дуплика.

възразявам! По-скоро, ако сте останали с грешното впечатление, че съм се фокусирал в Министерския съвет, това абсолютно не е така. Ако БСП – аз отсъствах от залата – са говорили по тази тема, ние в никакъв случай не повтаряме тезите на БСП. Ние само казваме, че ако говорим за корупция по най-високите етажи на властта, най-високите етажи на властта са парламентът, агенциите, министерствата, областни управи може би. Трябва да ги кажем къде са, но не да ги търсим примерно в някоя общинска болница. Там може да има корупция. Ясно Ясно е, че корупция има навсякъде. Въпросът е, че в момента искаме да създадем орган, който е за най-високите етажи на властта, затова се фокусирах. В момента сме премиерска република. Имах предвид Министерския съвет, но не е само Министерският съвет. Ако не сте ме разбрали правилно, говоря абсолютно за всички, включително и за парламента дори дадох примери за борбата с контрабандата. Уважаема госпожо Таскова, виждам, относно плурализма ние сме демократи родолюбци. Това е Политическа партия „Воля“ – събирателен образ на демократите в България, на свободата на словото, на свободата на волеизявление и на родолюбието, на истинското родолюбие, а не на псевдо патриотизма. патриотизма. Това сте забелязали правилно. Никога не може да достигнем нивото и искам като реплика към госпожа Таскова: ако искате да достигнете нивото на най-големите в тази област,

Много неща смесихте, формата на управление на държавата сменихте. Бек вокалите беше реплика на друг. Има ли други изказвания?